Prelazimo na Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2009. godinu. Podnositelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka Agencija za zaštitu osobnih podataka podnijela je izvješće na temelju članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za informiranje i informatizaciju i medije, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. A onda otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Odmah na početku da kažem u ime Kluba zastupnika SDP-a, da Klub zastupnika SDP-a neće podržati Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2009. godinu. Razlozi zbog kojih nećemo podržati izvješće ove agencije su ukratko ti što smatramo da ova agencija nije neovisna, što je dokazala time da je 2008. godine na pritisak iz Vlade promijenila mišljenje koje se tiče objave registra ili dijela podataka iz registra hrvatskih branitelja. Kao što vam je poznato, taj registar, odnosno jedna njegova neslužbena kopija objavljena je ove godine i izazvala je veliku političku i pravnu strku u Hrvatskoj, međutim razlozi zbog kojih je agencija dakle navela da ne želi objaviti, ili da se ne trebaju objaviti ti podaci ne primjenjuju se u nekim drugim slučajevima. Napretkom tehnologije posebno Interneta povećani su i standardi koje ova agencija mora provoditi i poštivati u zaštititi osobnih podataka. Dakle danas je vrlo lako doći do mnogih osobnih podatka o građanima, i u izvješću agencije spominje se nekoliko slučajeva dakle kršenja Zakona o zaštiti ovih podataka putem Interneta. Mislimo dakle osim ove političke dimenzije koja je sasvim dovoljna da klub zastupnika ne podrži izvješće ove agencije, dakle dok se u njoj nalazi vodstvo koje je sklono politički pritiscima, također treba reći dakle da i neke druge zakonske odredbe na neki način determiniraju naš stav. Ukratko, i Vlada je u svome očitovanju pozvala agenciju da se sljedeće izvješće bude nešto dopunjenije, da bude nešto bolje. Izvješće je vrlo kratko, ne pokazuje ukupnost rada, ili potrebu za ovakvim načinom rada ove agencije i još jednom dakle da ponovim, zbog toga što nemamo povjerenje u neovisnost ove agencije ne možemo podržati njeno izvješće. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici predlagača, kolegice i kolege zastupnici. Zaštita osobnih podataka je ustavna kategorija, te je zajamčena svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Stoga je zakonom uređeno da institucije koje zbog određenih razloga, primjerice otvaranja računa u banci prikupljaju osobne podatke građana, ne smiju ih upotrebljavati osim za svrhu za koju su prikupljeni. Ukoliko građanin smatra da su mu povređena prava, zbog nezakonite obrade osobnih podataka može se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, budući da je svatko tko posjeduje i vodi zbirku osobnih podataka dužan tu zbirku prijaviti agenciji koja vodi središnji registar zbirki osobnih podataka. Treba napomenuti da Republika Hrvatska ima uspostavljen zakonodavni okvir na području zaštite osobnih podataka koji je u najvećem dijelu usklađen s pravnom stečevinom Kako se vidi iz izvješća agencija je aktivno sudjelovala u aktivnostima vezanim uz pridruživanje Europskoj uniji i radnim tijelima u Europi, čime je osigurana razmjena iskustva s drugim zemljama o području zaštite osobnih podataka. Naime, zbog razvoja novih tehnologija koje omogućuju brzu razmjenu informacija, zaštita identiteta i osobnih podataka postaje sve veći izazov, ne samo u Hrvatskoj i Europskoj uniji, već i u čitavom svijetu. U Hrvatskoj je na žalost već bilo slučajeva kada su zbog krađe identiteta građani primjerice morali otplaćivati kredite koje nisu podigli, već je novce uzeo netko drugi, a njima je ostala samo otplata. Zaštita podataka pacijenata, također predstavlja izazov, budući da je kako se ne tako davno moglo pročitati u dnevnom tisku bilo i upada u elektroničke kartone pacijenata. Tako je jedan ravnatelj doma zdravlja policiji prijavio curenje tajnih podataka iz elektroničkih kartona pacijenata, koji su kako tvrdi došli u ruke privatnih osiguravajućih kuća i poliklinika. Kako stoji u izvješću agencije u 2009. godini zaprimila ukupno 189 neupravnih predmeta od čega je udio mišljenja 88, a udio ostalih predmeta odgovaraju očitovanja, odgovori očitovanja iznosi 101. Svi su predmeti riješeni. Posebno se čini zanimljivim podatak da je od tih 189 ukupno zaprimljenih neupravnih predmeta, njih 77 zahtjeva fizičkih osoba, dok je od strane pravnih osoba zaprimljeno 112 predmeta. To znači da su tijekom 2009. godine 77 građana agenciji obratilo s raznim upitima, od toga što se smatra osobnim podatkom, mogu li se ti podaci prikupljati, smije li ih se …/Ne razumije se./… suvlasnika objaviti na oglasnoj ploči stambene zgrade, pa do toga smiju li političke stranke koristiti podatke građana u svrhu političkog marketinga. Broj tih upita nije tako velik, ali bojim se da to pokazuje uvijek nedovoljnu osviještenost građana o svojim pravima, kao interes za zaštitu svojih osobnih podataka. Pokazuje to i broj zahtjeva za zaštitu prava i pritužbi građana kojih je u 2009. godini podneseno 102, od čega su 93 podnijeti građani, 6 sindikati i udruge, a 3 mediji. Nakon provedenog postupka donešena su 44 rješenja, po zahtjevu za zaštitu prava, od toga 37 kojima su uvaženi zahtjevi za zaštitu prava i naložene mjere zabrane prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka. Mjere brisanja osobnih podataka i 7 rješenja kojima su zahtjev za zaštitu prava odbijeni. Agencija je također napisala i 52 odgovora, odnosno mišljenja na podnesene zahtjeve, 7 mjera i upozorenja voditeljima zbirki vezano uz utvrđivanje nepravilnosti u postupku i 2 preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka. Zahtjevi su se odnosili na neovlaštenu obradu i korištenje osobnih podataka u svrhe marketinga, neovlašteno davanje osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima kao i neovlaštenu javnu objavu osobnih podataka na internetu. Građani su se žalili i na slučajeve prekomjernog prikupljanja osobnih podataka. Neovlašteno korištenje tuđih osobnih podataka u postupcima ovrhe, obradu osobnih podataka u svrhu naplate i potraživanje od strane izvršitelja obrade, neodgovarajuću zaštitu osobnih podataka na računima te javnu objavu podataka o dugovanju građana na oglasnoj ploči stambene zgrade. Koliko je pak sigurna zaštita osobnih podataka građana koji doživi prometnu nezgodu pokazuje i primjer naveden u ovom izvješću kojeg ću navesti kasnije kao ilustraciju. Klub HSS-a će podržati ovo izvješće, pri čemu želimo istaknuti da je i dalje potrebno sustavno raditi na jačanju svijesti građana o potrebi zaštite osobnih podataka kako bi se spriječile zloupotrebe. Također smatramo da je i dalje potrebno sustavno provoditi nadzor nad subjektima koji prikupljaju i obrađuju osobne podatke kako bi se njihova zaštita podigla na adekvatnu razinu sigurnosti jer kako je pokazalo izvješće dio nadziranih institucija primjerice u sektoru zdravstva i socijalne skrbi nije odgovarajuće riješio tu zakonsku odredbu. Pozitivnim držimo činjenicu da je nadzor pokazao da je sektor državne uprave učinio potrebne korake kako bi na odgovarajući način zadovoljio zahtjeve koji proizlaze iz zakonskih propisa, ali s druge strane zabrinjava podatak da u sektoru lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave neki gradovi to nisu učinili te da na području zaštite osobnih podataka još postoje manjkavosti, a slična je situacija je i u dijelu gospodarskih subjekata. No, ohrabruje da su po nalogu agencije utvrđene nepravilnosti otklonjene. Pozitivnim držimo nalaz nadzora u financijskom sektoru gdje su nadzirane neke od banaka i osiguravajućih društava te mirovinskih fondova i to u području informacijske sigurnosti i provođenja tehničke zaštitne mjere, osobni osobni podataka u informacijskim sustavima koji je pokazao da je postignuta visoka razina informacijske sigurnosti. No zabrinjava podatak da je nadzorom u nekim kulturnim ustanovama, hotelima, učeničkim domovima, domovima za starije i nemoćne osobe te turističkim agencijama utvrđeno je da nisu uspostavljene evidencije u zbirkama podataka. Stoga smatramo da će se uz jačanje kapaciteta agencije doprinijeti povećanju svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka. Zaključno ću reći da je agencija izvršila ono što je bila dužna s drugim i bila institut i sa drugim institucijama, bilo građanima, a to je zacijelo doprinijelo i porastu svijesti u području njezinog rada. Stoga će klub HSS-a podržati ovo izvješće. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavniče agencije, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će navedeno godišnje Izvješće o radu za 2009. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka. Naime, pred nama je godišnje izvješće agencije koja se dostavlja Hrvatskom saboru na temelju odredbe čl. 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Sukladno čl. 32. Zakona o zaštiti osobnih podataka Agencija za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće poslove kao javne ovlasti: nadzire provođenje zaštite osobnih podataka, ukazuje na novčane zlouporabe prikupljanjem osobnih podataka, sastavlja listu država i međunarodnih organizacija koje imaju odgovarajuće … /Govornik se ne razumije./… osobnih podataka, rješava podnos zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih zakonom, vodi središnje registre kojim se ujedinjuju jedinice u zbirkama osobnih podataka koji dostavljaju voditelji zbirki sukladno zakonu, a isto tako i sukladno članku 33. zakona agencija obavlja druge poslove. Sredstva za rad agencija osigurana su temeljem čl. 28. Zakona o zaštiti osobnih podataka iz Državnog proračuna RH. U izvještaju su u Poglavlju 6. primjereno opisana suradnja sa tijelima EU oko procesa pridruživanja EU kao i pregled konferencija, radionica na kojima su sudjelovali predstavnici agencije. Tijekom 2009. godine nadzori su provedeni u sljedećim sektorima: lokalna i područna (regionalna) samouprava, financije, gospodarstvo, trgovina, kultura, obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, telekomunikacije i ostale. Osim gore navedenih nadzora tijekom 2009. godine agencija je riješila i brojne predmete koji su tematski obuhvaćali sljedeća područja: usklađivanje zakonodavstva, pridruživanje EU, … transfer osobnih podataka, projekti, interni akti, prijedlozi, izmjene propisa i drugo. Upiti gore navedenih subjekata uglavnom su se odnosili na slične teme kao i u prethodnom izvještajnom razdoblju pa je agencija donosila mišljenja, preporuke, upute i odgovore iz brojnih područja. Analizirajući broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti u pojedinim sektorima razvidno je da je agencija u 2009. godini posebnu pažnju posvetila zaštiti osobnih podataka o zdravlju jer su u prethodnim izvještajnim razdobljima utvrđene povrede zakona i neodgovarajuća tehnička zaštita osobnih podataka o zdravstvenim ustanovama. Isto tako, po svojim zaključcima o radu tijekom 2009. godine agencija je izvršila sve svoje obaveze o davanju mišljenja na prijedloge zakona i podzakonskih akata, donosila tražena izvješća iz svog djelokruga rada, obradila je i odgovorila na sve zahtjeve za zaštitu prava od povrede privatnosti te pojačala suradnju sa svim institucijama i udrugama građana gdje su postojale potrebe i mogućnosti za zajedničko djelovanje. Međutim, kako ističu u izvješću svi ciljevi i zadaci nisu u potpunosti ostvareni. Kako ističu, podizanje svijesti građana, povećanje odgovornosti obveznika o zaštiti primjeni i privatnosti, povećanja informacijske sigurnosti, edukacija mladih o značaju ovog područja i dobro i učinkovito djelovanje na ispunjavanje obaveza kao buduće članice EU su glavni i predstojeći zadaci u narednom periodu. Iz svega gore navedenog vidljivo je da je izvješće za prošlu godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka cjelovito i sveobuhvatno i kao takvo klub HDZ-a će ga prihvatiti. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-HSU-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici agencije, kolegice i kolege. Agencija je neovisno tijelo nadzora na području zaštite osobnih podataka. Izvješće korektno pokriva segmente rada agencije i daje opise i numeričke pokazatelje rada agencije u područjima međunarodne aktivnosti, davanje mišljenja agencije povodom zakona i međunarodnih ugovora koji tretiraju ili se dotiču zaštite osobnih podataka, nadzor nad tijelima koja sudjeluju u segmentima obrade podataka ili imaju evidencije i zbirke osobnih podataka. Postupanja Agencije po zahtjevu za zaštitu prava. Ne možemo ovdje ne primijeniti da je samo izvješće strukturirano slično izviješću Pučkog pravobranitelja te ima ambiciju predstaviti agenciju kao čuvara segmenta ljudskih prava koji joj je povjeren na nadzor. Iz Izvješća je vidljivo da ovaj posao radi 26 ljudi i da je u prošloj 2009. godini za svoj rad i aktivnosti potrošila gotovo 6 milijuna proračunskih kuna. Klub HNS-a HSU-a razumije da se slijedom procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te slijedom preuzetih obveza usklađivanja zakonodavnog okvira i nekih drugih međunarodnih obveza čini neophodnim imati neovisno tijelo nadzora na području zaštite osobnih podataka. Ipak nakon pažljivog isčitavanja ovog izvješća posebno dijelova koji opisuju poslove kojima se Agencija bavila i numeričkih pokazatelja obavljenog posla čini nam se da je potrebno zaključiti nekoliko stvari. Prikazani obim posla koji je agencija obavila, troškova koji su napravljeni u proračunu, te broj zaposlenih u Agenciji sugeriraju da je Agencija predimenzionirana. Samo Izvješće koje se odnosi na meritum posla Agencije djeluje kao dobar ogledni primjer metastazirane birokracije. Mislimo da bi Vlada u najkraćem roku morala razmisliti o unutarnjem ustrojstvu Agencije, broju zaposlenih i u sredstvima koje izdvaja iz proračuna za ove aktivnosti, te izaći sa prijedlogom preustroja Agencije kao jednom od mjera smanjenja javne potrošnje u programu gospodarskog oporavka. Iz navedenih razloga Klub HNS-a HSU-a biti će suzdržan oko ovog Izvješća. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Ja bih ukratko se osvrnuo i zahvaljujem na izlaganjima Klubova,

Ja moram tu reći da jednostavno mi ne bi, dakle mi smo u skriningu, u promatraju Unije, ni u jednu organizaciju ne bismo bili primljeni da nismo dokazali neovisnost. Kada je u pitanju taj registar onda moram reći to je ipak pravno pitanje, kada je u pitanju Agencija, samo bih se osvrnuo dr. Alija Rajko dakle u stručnom časopisu Informator gdje je bilo svakome dozvoljeno i omogućeno, da se javi da li tamo nešto nije u redu, potvrdio je obrazloživši u tančine da je Agencija s pravom dala, i izjavljivala ona mišljenja, dakle da se to bez promjene Zakona ne može. Tako znači da mi je to žao jer Agencija nije niti može odlučivati da li će se zaista to objaviti. to objaviti. Ja bih zahvalio predstavniku Kluba HSS-a i ja se slažem znači to je područje na kojem nismo uradili sve što smo trebali uraditi, znači to je naš jedan trajni zadatak znači da povećavamo osviještenost građana ali moram reći ona je stalno u uzlaznom trendu i danas ipak kada uzmemo 2005. je rijetko tko uopće znao da agencija startala, znači sada se to zna ali priznajem nedovoljna osviještenost građana, trebamo na tome poraditi više. I na kraju, bih rekao, kada je u pitanju dakle predstavnica HNS-a da vjerujte ja sam htio ovdje vama predočiti, ali sam na kraju morao odustati, komparaciju broja zaposlenih, u agencijama, dakle uredima, i tako za zaštitu podataka Europe, jer to je jedino mjerilo. mjerilo. Onda sam na kraju odustao jer prvo i prvo što oni to punu toga mi daju neslužbeno, vi otiđete na internet stranice, ne možete doći do tih podataka, prema tome jedna Poljska, je velika zemlja, ali 125 ljudi, Čehoslovačka 104. Ovako po broju zaposlenih, znači tvrdim postoji jedna jedina zemlja koja ja bih priznao da je racionalnija od Hrvatske, a to je Finska, međutim, ni jedna druga po broju stanovnika nije. MI smo sa 5, 6 otprilike jednaki, dakle dakle Finska, ne ulazim kako su oni to mogli ima 17, a znate Makedonija već ima koliko Hrvatska, a da ne kažem niz drugih. Prema tome, mislim da Agencija mora mora biti podložna svakoj provjeri, prema tome Vlada ima mogućnost dakle da vidi i ako se bilo što može dodati, racionalizirati, međutim, ja rado to istićem, uvijek ubacujem unutra proračun da vidite da od prostora, do broja ljudi, svega toga da se zaista postupa u redu. Tu dužnosnici ne mogu više ni kavu popiti na trošak trošak agencije, sa sredstvima se maksimalno racionalno ponašamo. Iz vlastitih sredstava sam izdvojio dio koji inače Hrvatska treba dati iz ovog velikog projekta, najveći projekt koji je Unija dala nekoj zemlji na području zaštite osobnih podataka, je projekt koji je dobila Hrvatska. Bespovratna sredstva u vrijednosti od milijun i 900 tisuća eura. A Hrvatska je agencija zaista zaista do kraja štednjom. Ali mislim da od prostora i svega ostaloga nema nikakvog razloga da se sve to još jednom sagleda i tako. Uvažene zastupnice i zastupnici zahvaljujem što vidim ipak interes da se to izvješće prati, netko je to čak rekao, usporedio to sa Izvješćem Pučkog pravobranitelja, vjerujte da u ovoj velikoj stisci nekoj što imamo oko projekata, nisam uopće vidio. Međutim, drago nam je da da se prepoznaje. DA, mi ne smijemo skrivati ambiciju da na području zaštite osobnih podataka jednostavno meritorno odgovorimo znači na sve ali priznajem morat ćemo više objasniti što mi možemo. kada bi se u ovoj zemlji zaključilo da je znači tolika razina zaštite potrebna da bi mi čak onda zaposlili forenzičara onda ćemo mi moći da bi digli ono kad je u pitanju krađa identiteta i niz mnogih drugih stvari na jedan viši nivo, ali vjerujte sa sredstvima koja imamo pokušali smo odgovoriti na sve zahtjeve koje pred Agencijom stoje. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.